Af því tilefni lögðu fulltrúar minni hlutans fram eftirfarandi ályktun: „Undirritaðir leggjast eindregið gegn frumvarpi meiri hluta atvinnuveganefndar um breytingar á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða. Frumvarpið er hroðvirknislega unnið og stríðir gegn öllum reglum og venjum um vandaða lagasetningu.

Óumdeilt er að atvinnuréttindi njóta verndar í 72. gr. stjórnarskrárinnar eins og margsinnis hefur verið staðfest með dómum Hæstaréttar Íslands. Þrátt fyrir það leggur meiri hluti atvinnuveganefndar til að grásleppusjómenn verði sviptir þessum réttindum án þess að minnst sé á fyrirsjáanlega skaðabótaskylda íslenska ríkisins, verði frumvarpið að lögum. Er í greinargerð frumvarpsins að engu vikið að því hvernig meðalhófs er gætt og verður ekki annað ráðið en að meiri hluti nefndarinnar vaði í þeirri villu að svipting atvinnuréttinda, líkt og mælt er fyrir um í frumvarpinu, geti átt sér stað án þess að baka ríkinu skaðabótaskyldu. Þá telja undirritaðir ámælisvert að nefndin leggi fram frumvarp sem er jafn íþyngjandi í garð borgaranna og hér um ræðir án þess að lagt sé í neina undirbúningsvinnu, svo sem samráð við hagaðila, mat á áhrifum eða sjónarmiða sérfræðinga aflað. Vinnubrögð nefndarinnar í þessu máli eru henni og Alþingi ekki til sóma og mótmæla undirritaðir framlagningu málsins harðlega.“ Meiri hlutinn tók málið út úr nefndinni í morgun og leggur það í hendur forseta að setja það á dagskrá þingsins. Ég vil skora á forseta Alþingis að bregðast við svona málsmeðferð og svona frumvarpi með því að leggja það ekki fram og vísa því til baka. Það verður líka áhugavert að sjá það hvort ráðherrar ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkarnir eru virkilega

Strákar. Fyrir góðan vin minn. Hvernig myndi þér líða ef þú ættir erfitt með að lesa þegar þú ert 15 ára? Skólinn hefur brugðist þér, þú upplifir þig heimskan. Þú gerir allt til að fela þennan veikleika. Þú reynir að lesa og það er hlegið, þú ert smánaður. Það er fátt verra en að vera heimskur og kunna ekki að lesa. Gott ráð til að breiða yfir ólæsið er að beina athygli annarra annað. Leika trúð, rífa kjaft, fara á klósettið, gleyma námsgögnum. Það er meira en full vinna að fela vanlíðan og halda andliti, að það komist ekki upp um þig.

Hvernig myndi þér líða að hafa fáar ef nokkrar sterkar karlfyrirmyndir í leik- og grunnskóla, hafa ekki karlmann sem þú getur litið upp til, lært af, fengið ráð, hlegið með, grátið Hvernig myndi þér líða að skilaboðin frá samfélaginu væru að þú værir gerandi, hefðir forréttindi, værir hættulegur, skuldaðir samfélaginu fyrir syndir feðra þinna, værir óþarfur?

Hvernig liði þér að vera 15 ára strákur í þessari stöðu, að þinn heimavöllur væri á skjön við samfélagið, þú værir jaðarsettur og að þín leið væri að taka áhættu, hafa rangt við, vera dæmdur? Þú endar í fangelsi, engin betrun, bara forherðing. Engum þykir vænt um þig, þú getur sjálfum þér um kennt. Þú skiptir ekki máli.

Virðulegur forseti. Menntun er ein af grunnstoðum samfélagsins. Menntakerfið hefur bein áhrif á framtíð barnanna okkar og samfélagsins alls. En hvað er menntun? Snýst hún aðeins um að afla sér þekkingar eða snýst hún einnig um færni? Viljum við að menntun auki hæfni í utanbókarlærdómi eða viljum við að menntun felist einnig í því að börnin okkar tileinki sér gagnrýna hugsun, samkennd og getu til að leysa vandamál? Þekking er nauðsynleg en ég tel, virðulegur forseti, að færni til að nýta hana í raunverulegum aðstæðum sé lykillinn að árangri og velsæld.

Kennarastéttin hefur svo sannarlega sinnt sínu en sífjölbreyttari og stærri nemendahópar í krefjandi aðstæðum og skortur á fjármagni gerir kennurum oft erfitt fyrir. Þetta þekkjum við vel sem höfum haft kennslu að aðalstarfi. Kröfur samfélagsins á skólakerfið eru þær að það eigi ekki einungis að sinna menntun heldur einnig hinum ýmsu uppeldislegu atriðum sem áður voru að mestu í verkahring heimilanna. Sívaxandi kröfur í fjölbreyttu og hröðu samfélagi gera það að verkum að minni tími kennara fer í að sinna fjölbreyttu námi og starfi hvers nemanda. Hin mörgu og sum hver óljósu hæfniviðmið sem eru í núgildandi námskrá hafa tekið of mikla orku frá kennurum og þau eru þrátt fyrir megininntak námskrárinnar svo stýrandi að kennarar upplifa pressu um yfirferð, að klára öll dæmin í bókinni í stað þess að veita nemendum frelsi til að uppgötva, spyrja og og ígrunda. Menntun snýst ekki bara um að klára ákveðinn fjölda verkefna. Hún snýst um að skapa forvitna einstaklinga sem hafa trú á eigin getu og vilja til að leggja sitt af mörkum. Við erum ekki að verða einsleitari sem þjóð, þvert á móti. Hér býr fólk af ólíkum uppruna með ólíkar skoðanir og viðhorf. Menntun í hnattvæddum heimi snýst um að hlusta, setja sig í spor annarra og skilja ólíka menningarheima. Tökum saman höndum og byggjum upp menntakerfi sem þjónar öllum óháð hæfileikum, uppruna eða áhugasviði. Þannig byggjum við upp sterkara samfélag.

Ég held að við öll sem erum hérna inni í þessum sal séum sammála því að ástandi vegakerfisins sé ábótavant, enda hefur komið fram að uppsöfnuð viðhaldsþörf vegakerfisins sé af þeirri stærðargráðu að nánast er ógerningur að vinna á vinna á henni svo heitið getur með þeim fjármunum sem ætlaðir eru til viðhalds vega í fjárlögum hvers árs. Krafa um mikilvægar og ábatasamar nýjar framkvæmdir um allt land eru sömuleiðis kostnaðarsamar og því ljóst að fjármagn sem ætlað er til samgöngumála, viðhalds og nýframkvæmda dugir skammt. Taka verður inn í reikninginn að hækkanir á hráefni og aðföngum hafa orðið verulegar á síðustu árum sem eru ekki til þess fallnar að hjálpa okkur í þessu verkefni.

Þó má vera ljóst að allt tal og hugmyndir um að hafa tvenn eða jafnvel þrenn jarðgöng í framkvæmd á hverjum tíma eru ekki að fara að ganga eftir og varla ein miðað við þetta. Sama hvar í flokki við erum hljótum við að vera sammála um að það þurfi nýja nálgun á verkefnið. Við þurfum að horfa á nýjar leiðir í gjaldtöku og fjármögnun á nýframkvæmdum. Með þeim hætti væri hægt að setja mun meira af fjármagni til viðhalds og vinna þannig betur á innviðaskuldinni. Ég held við vitum nokkuð hvaða leið við þurfum að fara. Hún hefur verið farin hér áður og gekk vel, svo vel að vinir okkar í Færeyjum ákváðu að taka hana upp og nota sem módel í jarðgangagerð þar. Ég er að tala um Hvalfjarðargangamódelið, virðulegur forseti, módel sem við bjuggum til, Færeyingar tóku upp eftir okkur og við tölum síðan um að taka upp eftir Færeyingum.

Það er óhætt að segja að upplýsingar sem fram komu í máli yfirlögregluþjónsins voru sláandi en þær komu ekki endilega á óvart eins og heimsmyndin er að teiknast upp um þessar mundir. Innrás og síðan átök eins og eins og birtist okkur í Úkraínu og víðar er ekki eina birtingarmynd átaka í heiminum. Öflun upplýsinga er grundvallaratriði í öllum samskiptum og eins og í allri samningatækni eru upplýsingar grundvallaratriði til að ná árangri. En það eru aðferðir við öflum upplýsinga sem við þurfum að vera á varðbergi gagnvart. Samkvæmt því sem fram kom í máli yfirlögregluþjónsins, og raunar annarra sem töluðu á fyrrnefndri ráðstefnu, stöndum við eins og aðrar þjóðir frammi fyrir því að sum erlend ríki safna upplýsingum með þeim aðferðum sem við köllum njósnir. Fyrir liggur að sum ríki stunda njósnir og þá getum við sagt. Ergo: Njósnir eru stundaðar á Íslandi. Spurningin er hvernig við bregðumst við. Svarið fæst ekki hér í dag en grundvallaratriði er að gera sér grein fyrir því að erlend ríki geta verið á höttunum eftir upplýsingum sem við viljum ekki að séu opinberar og einnig er matreiðsla upplýsinga atriði sem við þurfum að hafa í huga.

Nú seinni part vetrar höfum við fengið fréttir af sífellt meiri ágangi sjávar víða á sunnanverðu landinu. Svo virðist sem víða þurfi að fara í aðgerðir til varnar sjávarflóðum. Nýlega hafa verið fluttar fréttir af sífellt auknum ágangi sjávar við Vík í Mýrdal og í gærmorgun gekk sjór inn í fjárhús austan við þorpið. Skammt frá er nýskipulagt iðnaðarsvæði sem fór einnig að stórum hluta undir sjó í gær. Það verður varla byggt á því svæði meðan ástandið er með þeim hætti að sjór komist nær hindrunarlaust inn á það. Byggður var sandfangari út frá ströndinni við þorpið árið 2011 og virðist fjaran á milli hans og fjallsins vera í jafnvægi en á því svæði gengur sjór ekki lengur upp að grasbakkanum þar sem ferðamenn gjarnan virða fyrir sér Reynisdranga. Þá var nýr garður byggður 2017 austan við þann fyrri, en það gengur hvorki né rekur að safna sandi á milli þessara tveggja garða. Í verstu brimum nær sjórinn jafnvel að narta í grasbakka þar á milli og brjóta úr honum. Það þarf að fara í aðgerðir til að verja byggðina í Vík fyrir ágangi sjávar. Byggja þarf fleiri varnargarða, bæði í sjó fram og meðfram ströndinni svo byggingar í bænum og ekki síður þjóðvegur 1 séu varin af sjávarflóðum.

Virðulegur forseti. Ég vil hér vekja athygli á því undarlega verklagi sem hæstv. ríkisstjórn viðhefur varðandi mál sitt er varðar gjörbreytingu á veiðigjöldum.

En sömuleiðis lýsti bæjarstjórinn þeirri stöðu að umsagnaraðilar, sem eiga jafn mikið undir og raunin er, fái ekki gögn, sé ekki gert mögulegt að glöggva sig á stöðunni, glöggva sig á málinu til að geta gefið umsagnir sem í ofanálag svona naumur tími er skammtaður til að veita. Umsagnarfresturinn rennur út núna á fimmtudaginn í samráðsgátt. Hæstv. ráðherra atvinnuvega hefur fullyrt í Kastljóssviðtali að málið muni klárast á vorþinginu. Er það kapphlaupið sem orsakar þessa furðulega stífu tímalínu, að málið verði bara að klárast í vor og þess vegna þurfi með öllum tiltækum ráðum að klára umsagnarferlið þannig að hægt sé að mæla fyrir málinu fyrir páskaleyfi þannig að umsagnarfresturinn um málið verði í gegnum dymbilviku og páskaleyfi þeirra sem mestan hag hafa af málinu? Þetta eru algjörlega forkastanleg vinnubrögð. Og síðan er veifað einhverjum viðbótardúsum hér um að landsbyggðin fái nú peninginn í vegina. Heyrðu, það er nú bara mál hér í gangi sem gengur út á það að auka gjaldheimtu til fjármögnunar vegakerfisins sem kallast kílómetragjald og kolefnisgjöld ofan á það. Þannig að þetta er allt einhver sýndarmennska og beinlínis ósvífni. En, virðulegur forseti, ég vil bara biðja þig um að koma í lið með sveitarfélögum landsins, litlum og millistórum útgerðum sérstaklega, vinnslunni, fólkinu sem starfar við þetta og hvetja hæstv. ríkisstjórn til að framlengja þennan umsagnarfrest því að nú berast af því fréttir að beiðnum (Forseti hringir.) um slíkt hafi beinlínis verið hafnað. Beiðnum um að fá örlítið fleiri daga til að setja álit sitt á blað (Forseti hringir.) varðandi þetta risavaxna hagsmunamál á sama tíma og menn hafa ekki gögn til að glöggva sig á því.

Virðulegi forseti. Ég stíg hér í dag í ræðustól með eldmóð í hjarta og þrá eftir breytingum, ekki aðeins fyrir nýsköpun heldur fyrir alla þá sem hafa staðið utan kerfis. Ég er að tala fyrir landsbyggðina, ég er að tala fyrir nýsköpun, ég er að tala fyrir konur í nýsköpun. Þær hafa oft misst af tækifærum vegna ójafnræðis. Ég flutti til Suðurnesja sem ung kona með drauma og vonir eftir að hafa barist fyrir því að fá tækifæri til að öðlast menntun. Í Keili – miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, opnaðist leið mín til nýsköpunar og framtíðar en nú ríkir óvissa í okkar heimabyggð. Keilir sem hefur verið lykilstofnun menntunar og nýsköpunar berst fyrir tilveru sinni. Ef stuðningur við skólann hverfur, hvaða tækifæri höfum við á Suðurnesjum? Þetta er ekki bara mál landsbyggðarinnar heldur mál kvenna. Þegar hallar á landsbyggðina þá hallar á konur og hallar á konur í nýsköpun. Við höfum takmarkað aðgengi að fjármagni, við höfum takmarkað aðgengi að ráðgjöfum. Við höfum líka lítið tengslanet. Við verðum að tryggja að háskólanám, starfsnám, endurmenntun og frumkvöðlasetur verði aðgengileg í okkar heimabyggð á Suðurnesjum þar sem ungt fólk og frumkvöðlar, ekki síst konur, konur af erlendum uppruna, fá tækifæri til að vaxa og blómstra. Það þarf skýra áætlun um menntasetur á Suðurnesjum sem byggir undir framtíðarsýn svæðisins.

í kjölfarið fóru sjómenn að reyna að færa bátana sína í burtu frá Grindavíkurhöfn. Varnargarðar hafa hingað til sannað gildi sitt en náttúran er óútreiknanleg og sú sprunga sem opnaðist í morgun stendur þvert á varnargarð fyrir ofan bæinn. Kvikugangurinn sem myndaðist í morgun er um 11 kílómetra langur og einn sá lengsti frá því að atburðir hófust. Skjálftavirkni er töluverð og heldur áfram og er ófyrirséð. Við erum vanmáttug gagnvart afli náttúrunnar. Eftir allt sem á undan hefur gengið var ég að vonast til þess að þessu færi að ljúka en við erum ekki svo heppin. Enn á ný, virðulegi forseti, eru vinir okkar í Grindavík barðir niður. Enn eitt áfallið og nú er alveg ljóst að áhrifin geta verið töluverð á bæinn en þau eru alveg klárlega töluverð á sálarlíf íbúa í Grindavík. Enn á ný tökum við skref aftur á bak eftir góð skref fram á við. Fyrirtæki höfðu hafið takmarkaða starfsemi í Grindavík og bæjarskrifstofur voru opnaðar ekki alls fyrir löngu. Vonin um bjartari tíma var farin að skjóta rótum. Við eigum öfluga viðbragðsaðila og ég er þess fullviss að þeir muni gera allt sem þeir geta á næstu klukkutímum til að verja innviði ef svo þarf. Sem fyrr munum við Suðurnesjabúar þétta raðirnar og halda áfram að takast á við þær áskoranir sem við okkur blasa. að óvissan sé mikil þá má hún ekki hafa lamandi áhrif á okkur. Stjórnvöld verða að halda áfram að standa með Grindavík og við verðum að sýna samkennd og æðruleysi

Virðulegi forseti. Þau lög um veiðigjald sem eru í gildi eru gölluð. Sá ágalli felst aðallega í því að útgerðir sem eiga alla virðiskeðjuna geta ákveðið sjálfar hvaða verðmiða þær setja á aflann sem þær selja vinnslum í eigin eigu. Veiðigjaldið leggst nefnilega einungis á aflann og skiptist þannig að 33% af virði hans fer í veiðigjald en útgerðin heldur eftir 67%. Þessi aðferð tryggir útgerðinni líka tækifæri til að greiða sjómönnum lægri laun sem hefur auk þess neikvæð áhrif á útsvar sveitarfélaga. Hún tryggir þeim líka tækifæri til að lágmarka hafnargjöld. Enginn græðir á þessu fyrirkomulagi nema eigendur útgerðarinnar sem taka þann aukna hagnað bara út annars staðar í virðiskeðjunni. Ríkisstjórnin hefur boðað að veiðigjöldin verði leiðrétt. Áfram er skiptingin sú að útgerðin fær sama hlutfall af hverri veiðiferð sem þarf að borga þriðjung af henni fyrir afnotin. Í stað þess að útgerðir geti sjálfar ákveðið andlagið sem þær þurfa að greiða veiðigjald af, munu þær þurfa að selja aflann til eigin vinnslu á markaðsverði. Þetta mun leiða til þess að sjávarútvegsfyrirtæki munu þurfa að borga rétt og sanngjörn veiðigjöld. Í stað þess að gjöldin dugi ekki fyrir kostnaði fyrir þjónustuna sem ríkið veitir sjávarútvegi munu þau afla fjármuna sem munu nýtast í bráðnauðsynlegar innviðafjárfestingar, m.a. í vegakerfið á landsbyggðinni. Samkvæmt nýkynntri fjármálaáætlun á sú viðbót að nema 7 milljörðum kr. strax á næsta ári. Virðulegi forseti. Fyrir liggur að arðsemi í sjávarútvegi er langt umfram það sem gengur og gerist í íslensku viðskiptalífi og hún verður áfram tvisvar sinnum meiri eftir að veiðigjöldin verða leiðrétt. Í dag er staðan þannig að einungis 100 af um 900 útgerðum sem borga veiðigjöld eru að fullnýta frítekjumark sitt.

Virðulegur forseti. Nú þegar rétt rúmir 100 dagar eru liðnir frá því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við stjórnartaumum landsins þá hefur ríkisstjórnin sýnt í verki á öllum sviðum að hún vinnur að almannahagsmunum. Þjóðin hefur kallað eftir hagsmunavörslu sinna mála í stað varnarstöðu fyrir sérhagsmuni líkt og við höfum ítrekað og endurtekið séð á undanförnum árum. Já, verkstjórn þar sem tekið er á stórum málunum á hagfelldan hátt fyrir samfélagið. Verkstjórn þar sem sýnt er aðhald í fjármálum á sama tíma og fjármunum er ráðstafað til þeirra mála sem skipta fólkið máli. Það er réttlætismál að þjóðin njóti sanngjarnar rentu af auðlindum þjóðarinnar. Það skiptir ekki máli hvaða auðlindir er um að ræða. Við höfum lengi notið góðs af því að vatnsorkan hefur skilað samfélaginu auknum lífsgæðum, bæði í formi hagstæðrar orku, góðra starfa og sköpunar verðmæta. Landsmenn eiga að njóta góðs af auðlindum hafsins. Við erum sjávarútvegsþjóð þar sem einstaklingar hafa löngum sótt sjóinn til að framfleyta sér og sínum. Það er gríðarlega mikilvægt að fólkið hafi áfram leiðir til þess að hagnýta þessa auðlind. Okkur ber að huga vel að hag sjómanna, litlu aðilanna. Almannahagsmunir umfram sérhagsmuni. Það er mikilvægt að þau fyrirtæki og stóreignaaðilar sem hafa byggt upp sitt stórveldi á auðlindum þjóðarinnar skili samfélaginu sanngjarnri sneið af kökunni sem hefur svo sannanlega stækkað á undanförnum áratugum. Verkstjórnin hefur nú þegar lagt fram frumvarp til laga þar sem bæta á hag þeirra sem veikast standa. Öryrkjar og eftirlaunaþegar hafa þurft að bera þungar byrðar á undanförnum árum en kjaragliðnun skal stöðva. Loks er verið að stíga mikilvæg skref í rétta átt. En, virðulegur forseti, Alþingi þarf að standa vörð um hagsmuni almennings. Við eigum að standa vörð um byggðaþróun og atvinnufrelsi landsmanna. Almannahagsmunir ganga framar sérhagsmunum hjá verkstjórn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Það er kominn tími til.

Það að leiðrétta veiðigjöld á þann hátt sem ríkisstjórnin hefur nú boðað er sanngirnis- og réttlætismál. Það er verið að fylgja skýrum þjóðarvilja sem hefur endurtekið birst í skoðanakönnunum árum og áratugum saman og birtist ekki síður í síðustu kosningum þar sem þrír flokkar með slíka leiðréttingu á stefnuskránni voru kosnir með afgerandi hætti til valda. Það liggur fyrir að í núgildandi kerfi þá duga tekjur af veiðigjöldum ekki fyrir þeirri þjónustu sem ríkið veitir sjávarútvegi, þjónustu sem felur í sér rannsóknir, eftirlit, rekstur Fiskistofu, Hafrannsóknastofnun og Verðlagsstofu skiptaverðs. Árið 2023 kostaði þessi þjónusta skattgreiðendur 11 milljarða kr. á meðan veiðigjöldin voru um 10 milljarða kr. Eigandi nytjastofna á Íslandsmiðum, íslenska þjóðin, borgaði því með þjónustu sem útgerðin fær að nýta og það á einu besta rekstrarári í sögu hennar. Það myndi enginn annar eigandi arðbærrar eignar sætta sig við. Leigusali myndi til að mynda ekki leigja út íbúð á lægra verði en mánaðarlegur viðhaldskostnaður vegna hennar er. Það væri viðskiptalega fjarstæðukennt. Með því að láta útgerðirnar selja sjálfum sér aflann á markaðsvirði í stað þess að þær ákveði sjálfar hvert gjaldið er mun þetta breytast. Til verða tekjur sem fara í annað en bara að borga fyrir þjónustu við greiðandann, tekjur sem munu nýtast til að laga vegi á landsbyggðinni, tekjur sem munu höggva í þá gríðarlegu innviðaskuld sem safnast hefur upp á síðustu árum, tekjur sem munu gagnast öllum í stað þess að lenda í þegar fullum vasa fárra. Það má segja að með þessari breytingu sé verið að fara með auðlindagjaldið, að frádregnum kostnaði vegna sjávarútvegs, úr krónum 0 í krónur eitthvað. Nú verður loksins eitthvað eftir í ríkiskassanum vegna þessara gjalda sem nýtist til að bæta hag allra eigenda auðlindarinnar, almennings í landinu. Það er fagnaðarefni. Virðulegur forseti. Meiri hluti atvinnuveganefndar hefur hafið frumkvæðismál sem snýr að því að færa veiðistjórn grásleppu í fyrra horf þar sem byggt verði á dagakerfi í stað núgildandi laga sem sett voru í fyrra í mikilli andstöðu sjómanna. Þau lög byggðu á kvótasetningu á frjálsu framsali veiðiheimilda með þeim afleiðingum að fjöldi báta fær enga eða litla úthlutun svo það borgar sig ekki að fara til veiða. Þeir sem hafa fjárfest í bátum og búnaði sitja uppi með verðlausar eignir og sviptir atvinnurétti. Við blasir mikil samþjöppun í greininni þar sem nú eru engin stærðarmörk á bátum sem stunda þessar veiðar eins og áður var, en í áratugi hafa minni bátar við strendur landsins stundað þessar veiðar samhliða strandveiðum síðastliðin ár með miklum samlegðaráhrifum. Mikið ákall hefur verið frá grásleppusjómönnum um að fella úr gildi þessi ólög sem sett voru á síðasta ári og fólu m.a. í sér mikla sérhagsmunagæslu og samþjöppun útgerða og veiðiheimilda. Meiri hluti atvinnuveganefndar gerir miklar athugasemdir við þá bókun sem minni hluti atvinnuveganefndar lagði fram á fundi nefndarinnar í morgun þegar þetta frumkvæðismál um veiðistjórn grásleppu var tekið út til þinglegrar meðferðar. Þetta var gert samkvæmt þingsköpum eftir vandaða vinnu lögfræðinga á nefndasviði við undirbúning málsins sem við teljum að standist alla skoðun. Þeir sem hafa verið að stunda veiðarnar undanfarið undir núverandi kerfi og voru kannski sáttir við að kvótasetja eru mjög ósáttir í dag þegar reynsla hefur komið á kerfið. Meiri hluti atvinnuveganefndar er hér að bregðast við ákalli sjómanna um að taka upp fyrra veiðistjórnarkerfi, dagakerfið, og telur að miklir almannahagsmunir liggi hér undir ásamt byggðasjónarmiðum

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum sem taka til hátternisreglna í viðskiptum með raforku sem og nánari reglna um rekstur svokallaðs viðskiptavettvangs með raforku. Frumvarpið er samið í umhverfis- orku, og loftslagsráðuneytinu í samvinnu við Raforkueftirlit Umhverfis- og orkustofnunar. Megintilgangur frumvarpsins er að stuðla að gagnsæi og heiðarlegum viðskiptaháttum á raforkumarkaði. Áform um lagasetningu og drög að frumvarpi voru birt til samráðs í samráðsgátt stjórnvalda en nánar er greint frá umsögnum hagaðila og viðbrögð við þeim í samráðskafla greinargerðar. Viðskipti með raforku fara fram á samkeppnismarkaði. Þannig hefur það verið síðan hér voru sett ný heildarlög um raforku árið 2003. Raforkuviðskipti í heildsölu eiga sér stað á milli framleiðanda og stórnotenda, framleiðanda og sölufyrirtækja, sölufyrirtækja og stórnotenda, sölufyrirtækja sín á milli

Þá hefur skort lagaramma um rekstur skipulegs raforkumarkaðar. Í desember 2023 var í fyrsta sinn veitt leyfi til reksturs raforkumarkaðar á grundvelli raforkulaga og í dag eru tvo fyrirtæki með slíkt leyfi. Fyrirséð er að raforkuviðskipti muni í auknum mæli eiga sér stað á slíkum vettvöngum hér á landi. Er því talið nauðsynlegt að í raforkulögum verði nánar fjallað um skyldur leyfishafa til reksturs skipulegs raforkumarkaðar, skyldur markaðsaðila og eftirlit með þessum aðilum. Þannig er stuðlað að því að raforkuverð endurspegli sanngjarnt og samkeppnishæft

Reglugerðin hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn en Norðmenn hafa tekið meginreglur reglugerðarinnar upp í norskan rétt. Markmið REMIT er að stuðla að trausti á orkumarkaðinum. Það er gert með því annars vegar að kveða á um upplýsingaskyldu vegna innherjaupplýsinga og tryggja þannig jafnt aðgengi að verðmótandi upplýsingum á markaði. Hins vegar með banni við markaðssvikum, þ.e. að aðilar notfæri sér óopinberar verðmyndandi upplýsingar á kostnað annarra á markaði. Með þessu frumvarpi leggjum við til að innleiddar verði helstu meginreglur REMIT-regluverksins. Settar eru fram nýjar skilgreiningar á hugtökum sem tengjast raforkuviðskiptum og mælt fyrir um tilteknar hátternisreglur í raforkuviðskiptum. Kveðið er á um bann við markaðssvikum og ólögmætum innherjaviðskiptum. Einnig er fjallað um opinbera birtingu innherjaupplýsinga, skráningu markaðsaðila og tilkynningar viðskipta. Í frumvarpinu er einnig lögð til skilgreining á hugtökunum heildsölumarkaður raforku og viðskiptavettvangur raforku. Þá er kveðið á um tiltekin lágmarksskilyrði sem rekstraraðila viðskiptavettvangs ber að uppfylla til að tryggja að viðskipti á vettvanginum fari fram í samræmi við hátternisreglurnar. Raforkueftirlit Umhverfis- og orkustofnunar fer með eftirlit samkvæmt raforkulögum og felur þetta frumvarp í sér aukin verkefni eftirlitsins. Til að standa undir kostnaði vegna eftirlits samkvæmt raforkulögum er innheimt raforkueftirlitsgjald samkvæmt 31. gr. laganna. Raforkueftirlitsgjald var síðast hækkað árið 2021. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs vegna aukinna lögbundinna verkefna Raforkueftirlitsins aukist um 44–50 millj. kr. frá árinu 2025, sem er vegna tveggja nýrra stöðugilda. Á móti kemur að gert er ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs muni aukast um 46 millj. kr. vegna þeirrar 20% hækkunar á raforkueftirlitsgjaldi sem lögð er til í frumvarpinu. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að það muni hafa í för með sér áhrif á afkomu ríkissjóðs.

sem tengjast raforkuviðskiptum og mælt fyrir um tilteknar hátternisreglur í raforkuviðskiptum. Kveðið er á um bann við markaðssvikum og ólögmætum innherjaviðskiptum. Einnig er fjallað um opinbera birtingu innherjaupplýsinga, skráningu markaðsaðila og tilkynningar viðskipta.